i članova njihovih porodica. Član 86. odnosi se na borački dodatak, stav 1. tačka 7. je definisano da borac iz člana 7. ovog Zakona kome je priznat status boraca, izvršeno razvrstavanje u kategorije boraca, ima pravo na borački dodatak, ukoliko je stariji od 60 godina života i ukoliko on, ili član njegove uže porodice, koji žive u zajedničkom domaćinstvu ne ostvaruje pravo vlasništva ili plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu, površine više od pet hektara.Mi iz poslaničke grupe SRS smo predložili amandmanom da ovaj kriterijum koji se odnosi na vlasništvo, ili plodouživanje poljoprivrednog zemljišta, bude udvostručen na deset hektara. Smatramo da je ovakvo amandmansko rešenje pravednije i istovremeno ovo rešenje je u skladu sa članom 76. stav 1. tačka 8. koje je dao predlagač ovog zakona. Ne vidimo razlog da ova dva člana zakona budu različita. Predlagač smatra da će se usvajanjem ovog zakona afirmisati trajna vrednost borbe za odbranu, nezavisnost i suverenost i ustavnog poretka zemlje.Mnogo je građana Republike Srbije sa patriotskim ponosom branilo srpsku zemlju onda kada je otadžbina zvala.U odbrani 1999. godine na Kosovu i Metohiji učestvovalo je veliki broj boraca iz Leskovca i Jablaničkog okruga i mnogi od njih su loše prošli.Svi mi ovde prisutni smo svedoci, a i predlagač navodi u obrazloženju da dosadašnja davanja materijalnog i socijalnog položaja ove kategorije korisnika pokazuju da postoje brojni problemi i potrebe za pojačanom zaštitom pojedinih, od ovih korisnika.Ukoliko vlast namerava da u nekoj meri popravi položaj ovih ljudi trebala bi prihvatiti amandman Srpske radikalne stranke.Hvala.

Hvala, gospodine predsedavajući.Suština mog amandmana sadržana je u činjenici da se pravo na ostvarivanje boračkog dodatka nikako ne može zameniti sa materijalnom podrškom u vidu socijalne pomoći i drugih prava po propisima iz oblasti socijalne zaštite.Borački dodatak se dodeljuje onoj kategoriji lica umesto predviđenih socijalnih davanja ukoliko je to za borca povoljnije. Odmah želim da ozbiljna država prema pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članovi njihovih porodica mora da ima ozbiljan odnos i da maksimalno štiti prava onih koji su za nju krvarili.Mnogo

ali smo i posle ratova vrlo brzo zaboravljali kao da ih nikada nije ni bilo.Čulo se ovde u Narodnoj skupštini da su srpski seljaci bili veoma srećni

I odmah da kažem da kao čovek pravoslavac i humanista nemam ništa protiv ali bih bio mnogo srećniji da smo uz dužno poštovanje i počast ukazali najvećoj srpskoj junakinji u Prvom svetskom ratu, Milunki Savić, koja je inače bila nosilac francuske Legije časti, najvećeg odlikovanja, a ne što je umrla u najvećoj bedi i siromaštvu.Hvala.

želimo da podstaknemo Vladu da borci, ali samo borci stariji od 60 godina, imaju poseban borački dodatak imajući u vidu sve strahote ratnih dejstava koje su preživeli i da se ne svode na primaoce socijalne pomoći.Budući da nema potpune evidencije broja boraca i drugih korisnika materijalnih primanja po osnovu ovog zakona, nadam se da će neki drugi saziv, odnosno sledeći saziv, kad se ustanovi tačan broj boraca i kad se bude mogao napraviti pouzdaniji obračun izdvajanja za te namene, učiniti izmene i dopune u skladu sa ovim amandmanima koje sada Vlada i skupštinska većina ne prihvataju, kao što nisu prihvatili ni kada smo raspravljali o Zakonu o ratnim memorijalima.Kada sam predlagao da se pojam koncentracioni logor definiše kao posebna odrednica u članu 2. tog zakona, to je odbijeno. Rečeno je tada, i na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, a i ovde u skupštinskoj raspravi plenarnoj, da to predstavlja ostala mesta stradanja i da nema potrebe posebno isticati koncentracione logore. A na prošloj sednici usvojili smo Zakon o ratnom memorijalu preko druge strane obale Save koji je proglašen koncentracionim logorom iako on nije definisan kao posebna kategorija u obeležjima ratnih memorijala.Nadam se da ćemo shvatiti da sam ipak na vreme govorio neke stvari.Hvala.

deluje. Ja sam čekao ovaj vaš poslednji amandman da vam kažem ono što je prava istina, a to treba da znaju i narodni poslanici, a i građani Republike Srbije.Vi tražite i u prethodnom članu 86. i ovde povećanje, navodno povećanje i brigu ka borcima. to sad izgleda? Za prvu kategoriju tražite 12% od prosečne plate u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa, znači, vi za njih tražite 6.500,00 dinara; za drugu

Sad u ovom drugom, sve to duplirate, pa je to i dalje manje nego što daje Vlada Republike Srbije sa ovim novim zakonom.Eto, toliko brige sa vaše strane o borcima, a koja tako izgleda lepo. I mi smo vrlo lepo shvatili šta ste vi rekli, a da ne bi mi pogrešili, mi smo upravo predložili da budu veće naknade.Hvala sam stavove onih koji protestuju. Ako su oni pogrešili onda sam i ja pogrešio i prihvatam to. Ali, istovremeno, činjenica da javni servis do pre tri dana, dok nismo počeli da raspravljamo o ovom Predlogu zakona nijednom se nije oglasio sa informacijom da o protestu boraca i ratnih veterana izričito govori kakav smo odnos imali prema njima.Hvala.

ratnih vojnih invalida svakih sedam godina kupuju motorno vozilo je da se sam taj postupak pojednostavi. Nije to veliki broj ljudi. Gospodin ministar verovatno zna. Ja mislim da ih nema više od 100 u Republici Srbiji. To su najteži ratni invalidi.Kada invalidi.Kada sam pročitao obrazloženje, upravo ono čega se ja pribojavam je u obrazloženju dato. Kaže: „Neophodna je lekarska komisija da utvrdi da li je došlo do promene u zdravstvenom stanju“. Ljudi, pa to se radi onima koji nemaju ruke, nemaju noge. Neće im izrasti ni ruke, ni noge. Oni mogu, eventualno, jednom da dođu i da daju taj zahtev da se vidi da su živi, ali sve drugo je potpuno nepotrebno i predstavlja maltretiranje tih ljudi, pogotovo ako treba nekoliko puta da dođu, što se u praksi dešava.Želeli smo ovim amandmanom da se to izbegne, jer utvrđivanje njihovog zdravstvenog stanja može da bude samo utvrđivanje na gore jer su to oni najteži ratni invalidi kojih možda ima oko 100 u Republici Srbiji.Hvala.

regulisana prava boraca na način kako je to general Delić predlagao svojim zakonom, Predlogom zakona već dve godine unazad. Naravno, vi ne prihvatate te amandmane i samo pokazujete licemerje i dvoličnost kada je u pitanju ova tema.Malopre ste mnogi, ili svi, aplaudirali nakon neke rasprave, a kada hoćemo kroz amandman da ukažemo da treba stvarno da se, bez aplauza, pomogne borcima, onda amandmane ne prihvatate. su ti dvostruki aršini, a kroz raspravu pre pola sata smo zapravo videli još nešto.Ima nas ovde, ne mislim samo među srpskim radikalima, mislim na celu skupštinsku salu, koji nikada nismo u bilo kojem obrascu pod nacionalnost pisali ništa nego Srbin i uvek glasno govorili da smo Srbi.Dobro Srbi.Dobro je da se danas nekako otčepio malo onaj čep, pa neki kojima je to bilo nekada onako ružno, takođe, glasno govore da su Srbi.Dobro Srbi.Dobro je da mi na taj način raspravljamo i o borcima i o otadžbinskih ratovima. To je nekako bila tabu tema, ali bi bilo još bolje da stvarno prihvatite ove amandmane i da ovi ljudi koji protestvuju već nekoliko meseci i oni koji ne protestvuju, ali koji teško žive, da, zahvaljujući ovom zakonu, dođu do nivoa života dostojnog čoveka. Oni to zaslužuju.Mi svi zajedno zaslužujemo… Danas smo videli koliko smo pogrešnu istoriju učili i onaj ko nije nosio nešto iz kuće imao je potpuno potpuno pogrešnu predstavu o događajima iz prošlosti.Ovde su pominjani borci sa Košara. Zašto niko neće da kaže da je Bulevar boraca sa Košara dodeljen na

ne smemo više učiniti pogrešnu istoriju. Ima jedan divan mural u Nišu gde piše „Ubacite u bukvare ljutu bitku za Košare, neka znaju srpski đaci gde su ginuli junaci.“ E tako moraju naši đaci da uče. član 100. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Milićević.Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije,

Dame i gospodo, vi ovim Predlogom zakona predlažete povlašćenu vožnju železnicom, brodom ili autobusom, uz povlasticu od 75% od redovne cene za četiri kategorije lica, a to su vojni invalidi i civilni invalidi rata, korisnici porodične invalidnine, nosioci „Partizanske spomenice iz 1941“ i „Ravnogorske spomenice iz 1941“, kao i za lica odlikovana ordenom „Narodnog heroja“.Mi smatramo da je potrebno obezbediti ove privilegije i za borce prve i borce druge kategorije kojih je neuporedivo više, posebno ako se uzme u obzir da je ovo što vi dodeljujete Predlogom zakona prilično fiktivno, s obzirom da nosilaca Partizanske i Ravnogorske spomenice gotovo da više nema među živima, kao što, nažalost, više nema među živima ni lica odlikovana ordenima „Narodnog heroja“, smatramo da bi privilegije koje se odnose na povlašćenu cenu putovanja bila jedan zaista minoran ustupak koji bi država morala da učini kako bi olakšala život licima koja su se borila za našu otadžbinu, posebno kada uzmemo u vidu da naša država iz budžeta finansira raznorazne nevladine organizacije koje otvoreno antisrpski deluju.Najmanje što bismo mogli da učinimo jeste da obustavimo finansiranje takvih organizacija i da se deo tih sredstava preusmeri kako bi se što je više moguće olakšao život naših boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.Hvala vam. Na član 118. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Milićević.Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

sa mnom i sa mojim bratom, čitali knjige uvaženog prof. Veselina Đuretića, koji nas je, nažalost, napustio i preminuo pre nekoliko dana, kao što je njegova zabranjena knjiga iz 1985. godine „Saveznici i jugoslovenska ratna drama“, možda biste bolje razumeli čitavu priču oko amandmana ovog i malopređašnjeg i sve ono što vam je govorio slavni general Delić, jer prof. Đuretić je kao čovek, a lepo je rekao jedan akademik – moderna srpska istoriografija se deli na period pre Đuretića i posle njega, rasvetlio ulogu i njihovu antifašističku borbu i, umesto da sada prihvatite u ovom redosledu našeg insistiranja da dođe do tog nacionalnog pomirenja

za odbranu zapadnih srpskih zemalja, za odbranu južne srpske Pokrajine Kosovo i Metohija, su jedinstveno, bez obzira da li su deca četnika ili partizana, a svi su se nazivali četnici i tako nas zovu naši neprijatelji i to je nama drago, borili za odbranu svakog pedalja srpske zemlje. Zato je bilo potrebno da pokažete spremnost da iskoračite napred i da budućim generacijama jasno stavite do znanja da je srpski otadžbinski rat imao borce otadžbinskog rata od 1990. do 1999. godine i da, u skladu sa tim, spomenica, kako mi predlažemo, nosi takav naziv.

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, svi ovi zakoni, sva ova prava koja mi emitujemo, emitujemo posle pobede 2012. godine, posle promena.Ima mnogo prigovora na ove zakone i ja se pitam zašto neki pre nas nisu ovo regulisali na način na koji su želeli u vreme dok su vršili vlast?Ovi koji na društvenim mrežama prigovaraju, navodno u korist boraca, ništa nisu uradili u korist tih istih boraca. Jednostavno su Jednostavno su se pravili kao da ti borci ne postoje, kao da ti događaji nikad nisu postojali, kao da ljudi nisu postali invalidi u ratovima u kojima su oni ratovali, a da to 90% njih nije želelo, nego se odazvalo na pozive i odgovorilo na vojničke zakletve koje su dali.Ja sam već iznosio primer Tibora Cerne koji je poginuo junačkom smrću na Košarama. U isto vreme ovaj mladi Mađar

dok je Tibor Cerna iz Kovačice ginuo za Srbiju, Vuk Jeremić, njega je otac malo sklonio u London da ne bi slučajno njegov mali omirisao barut, uprkos tome što mu je otac bio jedan od direktora „Jugopetrola“, Miloševićeve firme.Uz sve privilegije koje su imali, uz studije koje su imali u Londonu, smatrali su da, eto, nije nije shodno da sa svojom generacijom Vuk Jeremić podeli njihovu sudbinu i da se slučajno ne bi našao na Kosovu i Metohiji, u našoj južnoj Pokrajini u pokušaju da odbranimo svoju teritoriju.Gospodin Dušan Teodorović koji ima toliko prigovora, danas je on u godinama, priznajem, ali u vreme agresije 1999. godine je bio u najboljim godinama da prihvati borbu u našoj južnoj pokrajini u agresiji koja je vršena na našu zemlju, koju oni, drugosrbijanci, ne smeju da nazovu agresijom, surovim bombardovanjem itd, već je zovu NATO intervencijom.On je bio dovoljno star da prihvati tu borbu, ali gle čuda, ni u fakultetu nije želeo da predaje i za vreme agresije verovatno se plašio, ni topla soba na fakultetu, ni fotelja na fakultetu mu nije odgovarala, nego je i on pobegao u Ameriku, uprkos što ga je dekan pozivao da se odazove na nastavu itd, on to nije želeo. Vratili su ga na fakultet odlukom ministarstva posle 2001. godine, što je bio težak prekršaj i povreda autonomije univerziteta.Ovde imam, Sergej Trifunović, u vreme dok je Tibor Cerna krvario za Srbiju, Sergej Trifunović je išao od ministra do ministra da traži da ga puste da ide u Ameriku. I, naravno, prebegao je na agresorsku stranu za vreme agresije NATO pakta.

koji je smatrao da Srbiju treba braniti i ove grupe drugosrbijanaca, ništaka. Dakle, razlika između Tibora Cerne junaka i grupe ovih drugosrbijanaca, odnosno ništaka, koji su smatrali da Srbiju ne vredi braniti, ali koji danas od Srbije i te kako uzimaju. Hvala.

Dok javnost gleda našu raspravu ovde, u tu javnost spadaju i ovi ljudi koji su već više dana, da ne kažem meseci u parku preko puta ove Skupštine. Oni očekuju da se suštinski reši njihov problem, pored silnih tih razgovora i sa predsednikom države i sa različitim ministrima.Očigledno nisu do sada zadovoljni sa statusom, odnosno sa rešenjima koja su im ponuđena. Možda tu ne treba puno da se učini u smislu dobre volje da se pokaže. Nije njima, mogu slobodno da tvrdim, toliko do finansijskih problema da rešavaju, jer znaju oni u kakvoj se situaciji nalazi Srbija. Njima je do poštovanja toga što su oni mnogi radili i činili za našu državu.Mi

To njih ne interesuje. Javnost, građane Srbije to savršeno ne interesuje jer većina njih shvata o čemu se radi. Radi se jednostavno o tome da je jedinstvo srpskog naroda i srpske nacije postignuto u ratovima U rovovima su se našli potomci i onih čiji su preci bili istaknuti partizani i onima čiji su preci bili četnici, a mi ovde oko termina.Kada kažemo da bi to možda umesto spomenice moglo da bude branioci otadžbine 1990.-1999. ovde ministar brani to rovovski i kaže – ne dolazi u obzir. Karikiram, ali otprilike tako. Suštinski samo se precizira ovo što predlažu srpski radikali onaj period od 1990. do 1999. godine i ništa više. to je suština. Ista prava, iste privilegije, isti status ostaje, ali sam termin je problematičan.Prosto čovek ne može da poveruje koliko ste uporni u ovome što je, po vama suština, a po nama nije suština rešenja problema ovih ljudi koji su prekoputa u parku.

Gospodine ministre, da nije bilo odlučnih ljudi u parku, boraca i veterana, ja sam potpuno siguran da ovog predloga zakona ne bi bilo. Argument naš kolega narodni poslanik, general Božidar Delić, kao učesnik u otadžbinskom ratu, više puta je podnosio predlog ovakvog zakona. Ja sam potpuno siguran da je to možda bio kvalitetniji predlog zakona nego što je ovaj, ali vi niste marili za tim i niste prihvatili.Šta se dalje dešavalo? Možemo napraviti podelu u dve faze. Imamo jednu fazu od 2000. do 2012. godine kad kažem nikom, mislim na vlast, mislim na režim, nije padalo na pamet da rešava ovaj problem ljudi koji su nas zadužili i koji su, kako rekoše moje kolege, bili spremni da pokažu jedan visok nivo jedinstva onda kada je bilo najpotrebnije i onda kada je to bilo najteže.Mi danas ovde vodimo jednu drugu vrstu polemike i drugi period od 2012. godine do 2020. godine, odnosno do današnjeg dana kada se pokušavalo nešto, rekao bih sporadično i s vremena na vreme da se izađe u susret, pa i prijem tih ljudi i razgovor, možda je njima mogao da znači nešto, ali rešenja ni dalje nije bilo.Vi ste verovatno kao resorni ministar bili opterećeni činjenicom da u materijalnom smislu pokušate na trenutno moguć način da rešite taj problem na bolje nego što je bilo do sada, pa ste onda zapostavili, odnosno ispustili iz vida nekoliko stvari o kojima smo mi govorili i jedna je poprilično i uzburkala i narodne poslanike, a možda i širu javnost, kao i stručnu javnost, a to je o onoj spomenici o kojoj se govorilo.Kao kada bi se nekom kome piše u njegovom profesionalnom zvanju da je diplomirani sociolog ili psiholog stavilo i da je završio srednju školu. To se podrazumeva, već imamo te koji su to dobili, a naš predlog, odnosno Predlog Vlade da situacija bude još tragičnija je bio da bude „Ravnogorska spomenica“.U članu 106. mi smo intervenisali da se to odlikovanje ili spomenica zove „Branioci otadžbine od 1990. do 1999. godine“. To ima jednu moralnu poruku, ima jednu suštinu koja je bitnija od samog naziva i samog odlikovanja.Vrlo često, prilično učeni ljudi, ponekad i akademici kažu da smo mi narod koji slavi svoj poraz, računajući na Kosovsku bitku. Mi smo narod koji slavi ne poklek. Znači, mi i posle takvog ishoda, govorim o Kosovskoj bici, nismo pognuli glave, nego smo nastavili dalje i hvala Bogu, evo nas danas tu gde jesmo.Ja ću jedan skromni doprinos dati da borcima, učesnicima otadžbinskih ratova kažem da će se sutra u Šapcu održati promocija tri toma knjige profesora Vojislava Šešelja u hotelu „Sloboda“ u Kristalnoj sali, sa početkom u 18,00 časova gde će moći da čuju na naučnoj osnovi zasnovanu tvrdnju, činjenicama potkrepljenu da u Srebrenici nije bilo genocida.Eto, mi za sada možemo toliko, a kada se bude promenila situacija, kada budemo deo vlasti ili sami vlast, onda ćemo mnogo više

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, mi smo predložili da se doda stav 2. nakon ovog stava 1. ovog člana jer se reguliše u kom roku će ministarstvo biti, odnosno Vlada biti obavezni da donesu odgovarajuće podzakonske akte. Naš predlog je da stoji da ministar nadležan za poslove boračko-invalidske boračko-invalidske zaštite će sve propise u načinu dodeljivanja, rangovima, izgledu Boračke spomenice branioci otadžbine od 1990. do 1999. godine i evidenciji o dodeli Boračkih spomenica doneti do dana početka primene ovog zakona.Imajući zakona.Imajući u vidu da tek 1. januara 2021. godine stupa, odnosno počinje primena ovog zakona, on stupa na snagu osam dana po donošenju, a počinje primena primena za nekih deset meseci, mi smatramo da je to više nego adekvatan rok i da nema razloga da se ne ograniči vreme u kome nadležni ministar mora sve ovo doneti.Drugo, doneti.Drugo, gospodine ministre, vi ste maločas rekli da vi prvo očekujete da se usvoji ovaj Predlog zakona, pa da ćete tek onda znati koliko ima boraca prve, koliko ima boraca druge, koliko ima boraca treće kategorije, jer će se oni valjda tek na osnovu tog zakona prijavljivati.Ja vas moram podsetiti da vi imate na raspolaganju različite evidencije i vojne odseke i sve ostalo i vi ste, po mom mišljenju, morali unapred znati o kom se broju ljudi radi u svakoj kategoriji, kako biste primenjivali, odnosno kako biste na osnovu toga procenjivali finansijske efekte ovog zakona. Meni je žao što niste bili tu kada sam malopre rekao. Znači, boraca ima ukupno do sada koji su ostvarili pravo 114.000, onih prve kategorije ima 8.500, a sigurnih, da li će neko zatražiti to pravo i dobiti nakon ovog zakona, ja mislim da hoće i to jeste ideja ovog zakona.Što se tiče ovog amandmana, član 210. upravo govori o tome da će biti svi podzakonski akti doneti do primene ovog zakona. Hvala.

ako pogledate koliko ima kojih kategorija, ako pogledate, gospodine ministre, i o tome smo govorili u načelnoj raspravi, kolika se sredstva izdvajaju za sportiste koji osvoje neku od medalja za Republiku Srbiju i koliko se dobija u skladu sa tim zakonom, onda ćete primetiti da ako neko npr. sa 40 godina počne da dobija te isplate i prima ih do 80. godine, da će ukupno od države dobiti 700.000 evra. Radi se o ljudima koji su osvojili neku medalju.Sa druge strane, ljudi koji su mnogo više, ja bih rekao, učinili za otadžbinu, jer svaka čast sportistima, ali oni su uložili trud, dok su borci i ratni vojni invalidi rizikovali svoje živote i svoje glave i ponudili i dali državi neuporedivo više.Vi treba kao Vlada da se odlučite na koji ćete način rangirati zasluge prema državi, da vidimo kako se rangiraju oni koji državu zadužuju svojim intelektom, dakle, govorim, pre svega, o akademicima, članovima Srpske akademije nauka i umetnosti, koji imaju znatno niža primanja od sportista i, naravno, o borcima borcima i o boračkim pravima, jer ispade da su državu najviše zadužili ne ni oni koji intelektualno najviše doprinose njoj, ne ni oni koji su se za tu državu borili i bez kojih ne bi bilo ni svih ovih drugih ni tih sportista, ispada da su sportisti najzaslužniji, ja mislim, pre svega zbog toga što je najlepše slikati sa sportistima posle osvajanja neke medalje. To je mnogo bolje i draže za vas iz režima, nego da se slikate sa ratnim vojnim invalidima koji su bez nogu, bez ruku, bez očiju. **Veroljub Arsić** Pravo na repliku ima ministar Đorđević.Izvolite. Krenuću otpozadi, ali probaću da budem brz u svom odgovoru.Sa ratnim vojnim invalidima, udruženjima, borcima, ministarstvo ima sastanke periodično i vrlo često i po potrebi, kada god neko od njih traži sastanak, uvek se on organizuje vrlo brzo, za razliku od nekih ranijih vremena kada su se od 2000. do 2012. godine stideli toga. Ali, hajde da to stavimo sa strane.Rekao sam i da ne bude zabune, u ovom trenutku boraca je 114.000. Naša procena je da može da ih bude do 300.000 i upravo jeste ideja sada prvi put, uvodeći kategoriju boraca, omogućimo svim onima koji imaju to pravo da to pravo zatraže i da to pravo dobiju. Tek nakon primene ovog zakona, registra, imaćemo tačan broj onih koji su ostvarili to pravo i onda možemo da pričamo upravo o proširenju prava ne samo ovoj kategoriji, nego i svim drugim kategorijama. Hvala. Na naslov iznad člana 112. i član 112. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Milićević.Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike

uvažene kolege narodni poslanici, da počnem od obrazloženja.U obrazloženju se kaže da se amandman odbija iz razloga što predložena izmena ne doprinosi boljem pravnom uređenju pitanja koje je uređeno ovim članom.

Jer, u predlogu Vlade se kaže da se ukoliko više nema lica, misli se u životu, članova, znači, ukoliko više nema nema pripadnika ravnogorskog pokreta, da se posthumno može dodeliti Ravnogorska spomenica članovima uže porodice, a ako nema njih onda njihovom srodniku u prvoj liniji do drugog stepena.Mi

Znači, kad kažemo – po zahtevu, onda je potpuno precizno određeno da ako članovi koji imaju pravo podnesu zahtev opštinskom organu, da će se po tom zahtevu postupati. A, ovo može, to takođe može i da podrazumeva da je po zahtevu, ali mislim da smo mi to apsolutno preciznije regulisali i trebalo je da bude prihvaćeno. Na član 113. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić i Vjerica Radeta.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Božidar Delić.Izvolite. Opet po ko zna koji put govorimo o tome, o Ravnogorskoj spomenici. Ovde u obrazloženju se kaže da u članu 112. stav 2. predloženog zakona, da se prava nosioca Ravnogorske spomenice 1941. izjednačuju sa nosiocima Partizanske spomenice 1941. i da nije potrebno dodatno opterećivati tekst zakona.Mi smo videli kako je prošao taj predlog za Ravnogorsku spomenicu

mi smatramo da je to trebalo tako da se uradi, a sada, ukoliko bude uvaženo i ukoliko na glasanju predstavnici poslaničke većine ne odluče drugačije, a konačno bi jednom trebalo u ovoj Skupštini da pokažemo šta je Narodna skupština, šta je Vlada, jer predlozima Vlade izjašnjava se Skupština, a ona može da odbije i predlog Vlade, ali isto tako i da ne prihvati predlog nekog narodnog poslanika.Mislim da bi mnogo značilo to i za građane Republike Srbije kada bi poslanička većina u danu za glasanje odbila ove amandmane koje je prihvatila Vlada, jer Vlada je rekla svoje, a o tome ipak treba da se izjasne poslanici koji sede u ovoj

jer neko kaže da je ovo minorno i nevažno pitanje, a ja kažem da je to jedno vrlo važno pitanje i da ministar i Vlada nisu trebali da dozvole da se dira u njen predlog, jer je predlog Vlade bio potpuno adekvatan. Hvala. Amandman kojim se posle člana 116. dodaje naslov i novi član 116a podneo je narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić.Da li neko želi reč?Izvolite, kolega. Ovo je još jedan amandman koji ne zahteva neke značajnije materijalne izdatke i samo jedanput u životu boraca. To je da se posle člana 116. doda odredba 26. koja glasi: „Pravo borca na vojne počasti u slučaju smrti“ i ispod toga član 116a koji glasi: „Borac u slučaju smrti ima pravo na vojne počasti koje ostvaruje shodno Pravilniku o vojnim počastima umrlom borcu koji donosi nadležni ministar za poslove boračko-invalidske zaštite“.Tu vojnu počast treba odavati na zahtev porodice koja bi morala o tome da obavesti najbliži vojni odsek i tokom sahrane preminulog borca porodica bi morala dobiti i zastavu Republike Srbije, kao što je to uobičajeno.O ja sam razgovarao sa državnim sekretarom, gospodinom Nerićem, koji je ovde prisutan. On kaže da se to rešava drugim propisima, ali drugi propisi se odnose na pripadnike Vojske Srbije, a ne na borce, tako da bi ovde trebalo, po meni, usvojiti ovaj amandman. Hvala. Arsić** Na član 118. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Milićević.Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 118. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.Da li neko želi reč?

naši borci naši invalidi moraju biti cenjeni. Mnogi su postali invalidi mimo svojih ubeđenja, mimo svojih grešaka, mimo svoje volje.Jedan volje.Jedan moj poznanik je u rat ušao tik što je izašao iz zatvora, a u zatvor je otišao iz vojske, a osuđen je zbog toga što je posumnjao u lojalnost vojnika Hrvata, koji je bio po nacionalnosti Hrvat. Kada su se sporečkali, on je osuđen na godinu dana zatvora zbog narušavanja bratstva i jedinstva.Te naše zablude o bratstvu i jedinstvu su nas kao naciju puno koštale, a njega posebno. Biti godinu dana u zatvoru zato što ste posumnjali u patriotizam kolege u vreme kada ste već videli da se njegova Socijalistička Republika koleba i da je na putu da zanovi NDH. Zbog toga je dobio 12 meseci zatvora. Samo što je izašao iz vojske i zatvora

plaćamo.Govorio sam vam o Franji Pircu koji je direktno iz Pavelićevog stožera postao prvi komandant Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane.Govoriću vam i o poslednjem jugoslovenskom komandantu Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane ili čoveku koji je bio glavni. Zvao se Anton Tus. Tus. Dobro se sećam, samo nekoliko dana ranije su ovi najmlađi Titovi odbornici, tamo neki, pričali kako nije tačno da će Anton Tus izdati, da je to dokazani jugoslovenski patriota, rodoljub itd, a samo pet dana kasnije Anton Tus je zapalio i priključio se stožeru nove nezavisne države Hrvatske, odnosno Tuđmanove nezavisne države Hrvatske.Kad tu dodamo Stipu Mesića, Marka Mesića, Franju Pirca, Franju Tuđmana itd, onda možemo da sagledamo svu našu naivnost na koju više nemamo pravo.Govorio sam vam i o 27. martu, gde se kaže – zahvaljujući nama, 27. marta odložen je napad na Sovjetski Savez. U to vreme general Simović je bio oficir kraljevske vojske, on je to podigao, a onda kažu Kraljevina je bila trula itd. Da, bila je trula zato što su rovarili iznutra, pa Drezdenska konferencija itd, pa težnja da se naprave nacionalne države, što im je na kraju uspelo Ustavom iz 1974. godine. Oni, kao najveći ratni dobitnici, su podigli puške i oružje na državu i na narod koji im je omogućio da imaju svoje nacionalne države. Hvala.

sam predložio da se svojstvo ratnog vojnog invalida može steći po osnovu posttraumatskog stresnog poremećaja i ako se utvrdi i posle stupanja na snagu ovog zakona u roku od godinu dana kada se bude utvrdio. Imajući u vidu da mislim da je apsurdno ograničavanje priznavanje statusa ratnog vojnog invalida, po osnovu oboljenja od posttraumatskog stresnog poremećaja, do stupanja na snagu ovog zakona kada je već izuzeto od ograničenja koje se odnosi na sve ostale bolesti i da je logično skinuti ovu vremensku klauzulu, a ministar može da se uveri i konsultacijom kod

ograničavalo samo na godinu dana od donošenja zakona. Hvala. Na član 137. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić i Milorad Mirčić.Da li neko želi reč?Kolega Deliću, izvolite. Ovim amandmanom mi smo tražili da se taj period, koji je u zakonu dat, od godinu dana produži na dve godine. Kada smo to predlagali imali smo u vidu da niko danas ne zna koliko ima boraca koji su oboleli od posttraumatskog sindroma, da je potrebno da obezbede tu dokumentaciju, a to smo i zbog toga što je u članu 147, a posebno u članu 148, predviđeno da kada se svojstvo ratnog vojnog invalida priznaje na osnovu bolesti šizofrenija, manijakalno depresivna psihoza, neuroza, psihopatija, posttraumatski sindrom i da dalje ne nabrajam, ta nadležna komisija može dati svoje mišljenje samo pod uslovom da je izvršeno prethodno kliničko ispitivanje koje podrazumeva bolničko lečenje, hospitalnu opservaciju sa odgovarajućim testiranjem i druge hospitalne radnje.U članu 137. i u članu 147. govori se da se izuzetno od stava 1. od stava 1. zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojno invalida po osnovu posttraumatskog stresnog poremećaja, može se podneti u roku od godinu dana i sa dokumentacijom dokumentacijom koja potiče iz perioda do stupanja snagu ovog zakona. Tako da, ako se uzme u obzir član 148, gospodin ministar treba da odgovori da li ovo mišljenje nadležne komisije koja daje i gde se zahteva da je prethodno izvršeno kliničko ispitivanje, da li se ono vrši, odnosno da li njega zahteva komisija ili samo pregleda dokumentaciju ukoliko je to tražila neka prethodna komisija ili ukoliko je to izvršeno u prethodnom periodu? Hvala.

desetak supruga poginulih boraca sa područja Krajine, koje su primale porodičnu invalidninu, ali ona im je u međuvremenu ukinuta zbog stupanja u vanbračnu zajednicu.Daću primer gospođe Ankice Nikolić Banić, čiji muž je poginuo na ratištu u Krajini, ona je dobila porodičnu invalidninu, primala je tu invalidninu dok su joj deca bila maloletna, a u međuvremenu, dok su joj deca bila maloletna iz prvog braka, stupila je u vanbračnu zajednicu i dobila još jedno dete. Kada su deca iz prvog braka poginulog muža postala punoletna, njoj je ukinuta porodična invalidnina.Ja

o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, stav 1. glasi – pravo po ovom zakonu ne može ostvariti supružnik ili vanbračni partner ukoliko je sklopio novi brak odnosno zasnovao vanbračnu zajednicu, a ukoliko ih je ostvario prestaje mu danom zasnivanja novog braka odnosno vanbračne zajednice.Mislim da bi trebalo o ovome razmisliti i mislim da je ovo nepravedno rešenje. Smatram zakon dozvoljava rađanje dece i da bi trebalo naći zakonski osnov brisanjem ovog stava 1. u članu 127. Predloga zakona, tako da supružnik ili vanbračni partner ukoliko je sklopio novi brak odnosno zasnovao vanbračnu zajednicu treba da zadrži pravo na ličnu i porodičnu invalidninu.Takvih slučajeva prema informacijama kojima raspolažem ima svega desetak i mislim da bi, gospodine ministre Đorđeviću, gospodine državni sekretaru Neriću, trebali da vidimo mogućnost kako to da regulišemo.Meni

On mi je rekao da je početkom 2018. godine, dakle januara 2018. godine dostavio 12 predmeta ministru Đorđeviću koje se tiču tri grupe problema.Prva grupa se se tiče 12 civilnih invalida rata o čemu sam govorio u prethodnom delu zasedanja. Druga grupa se tiče ovih desetak slučajeva vezano za vanbračnu zajednicu i treća grupa, u pitanju je sedam, kojima je ukinuta lična ili porodična invalidnina, njihovim odlaskom u inostranstvo. O tome ću govoriti malo šire kada dođe na red sledeći amandman.Takođe, gospodin Popić mi je rekao i zamolio da to kažem, da je juna 2018. godine održan sastanak kod predsednika Vučića i da je predsednik Vučić rekao da ove tri grupe problema trebaju da se reše i zakonski regulišu u ovom novom zakonu zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Dakle, zamolio bih gospodina Đorđevića i gospodina Nerića da vidimo i prvu grupu problema, dakle, 12 civilnih invalida rata, ponavljam i ovu drugu grupu problema, desetak slučajeva vezano za vanbračnu zajednicu i treću grupu problema o kojoj ću govoriti, vezano za ovih sedam, osam lica koja su otišla u inostranstvo, da pokušamo da rešimo. Time bi po mom mišljenju bila ispravljena jedna velika nepravda prema ovih blizu trideset lica ili porodica. Hvala.

priroda postraumatskog stresnog poremećaja medicina tvrdi da postoji poremećaj sa odloženim dejstvom koji se ne može dijagnostikovati do momenta dok se ne ispolji.Prema, tome ako zakonom vremenski ograničimo, onda ćemo oštetiti značajan broj potencijalnih boraca i vojnih invalida koji će moći da se podvedu pod ovu medicinsku dijagnozu.Treba možda podzakonskim aktima regulisati da se taj postraumatski stresni poremećaj utvrđuje na VMA i na taj način izbeći sve moguće razlike između pojedinih komisija to poveriti isključivo u konačnom stepenu VMA, ali nema razloga da eliminišemo mogućnost pojavljivanja ovog medicinskog oboljenja. Hvala.

Dame i gospodo narodi poslanici, knjižice kojim se obezbeđuje prevoz je najmanje što možemo da uradimo za one koji su se borili i koji su platili najveći ceh u toj u toj borbi.Ono što malo kolega želi da kaže, posebno iz opozicije je da bi slava boraca u potpunosti potamnela, da nije bilo promena 2012. godine i od tada se obeležavaju svi značajni događaji, nikada se za Košare, za vreme vlasti žutog režima gotovo nije čulo. Nikada se za njihovu herojsku borbu ne bi čulo, nikada ne bi došli u poziciju da popravimo materijalni, finansijski položaj vojnika, boraca, invalida itd. zato što bi država u potpunosti krahirala. Dakle, bila je potpuno ekonomski devastirana, bila je bojno nemoćna. Ekonomski ne bi mogla da izdrži emitovanje bilo kojih prava, pa i ovih koja su regulisana ovim zakonom.Što Srbija bude bolje stajala, to će prava građana, pa samim tim i boraca biti sve bolja, primanja će biti sve manja, mada se novcem ne može nadoknaditi ono što se u ratu izgubilo.Mi smo narod koji je imao tu nesreću da demokratizacijom koja je trebala da nastane devedesetih godina, da od demokratije vidimo prvo sankcije, pa onda da vidimo bombardovanje, pa potom osiromašeni uranijum, pa potom smo doživeli to da nam u Albaniji vade organe i prodaju na crno tržište. Na kraju tog ciklusa smo videli i divlju predatorsku privatizaciju i država je ekonomski klonula, tako da nije mogla da jemči prava bilo kom svom građaninu, pa tako ni borcima, ni invalidima.Prava invalidima.Prava je sreća što smo 2012. godine uspeli da pobedimo ove žute žohare i na takav način stavili nekako državu na svoje noge. Ja verujem da što više budemo ekonomski napredovali, da će nas sve više poštovati i oni koji su nas podeljene koristili jedne protiv drugih. Hvala. Zahvaljujem.Ja bih sada govorio o ovoj trećoj grupi problema koju sam nedavno pomenuo.Znači, radi se o sedam, osam lica krajišnika, koji su ostvarili pravo na ličnu i porodičnu invalidninu, ali su istu izgubili odlaskom u inostranstvo, bilo da su se vratili u Hrvatsku ili su otišli u Australiju, evropske zemlje, Ameriku, itd.Ja ću navesti dva primera. čiji je muž poginuo 1991. godine u Petrinji, vratila se u Republiku Hrvatsku, zbog teške ekonomske situacije, njenim povratkom u Hrvatsku njoj je ukinuta porodična invalidnina.Imamo slučaj, gospođe Danice Radić, čiji je muž poginuo u zločinačkoj akciji „Miljevački plato“, juna 1993. godine, njoj je takođe ukinuta porodična invalidnina, povratkom u Hrvatsku.Mislim da je ukidanje ličnih porodičnih invalidnina za ovih sedam, osam slučajeva Krajišnika, nezakonito i nepravedno. Ja bih zamolio ministra Đorđevića i državnog sekretara Nerića, da i u ovome slučaju vidimo mogućnost

na kraju da rezimiram još jednom, imamo tri grupe problema, na koje sam ja podneo tri amandmana. Podsećam, 12 civilnih invalida rata, kojima je ukinuta lična invalidnina 2013. godine. Apelujem da se nađe način da tih 12 civilnih invalida rata sa područja Krajine ponovo počne primati ličnu ličnu invalidninu, koju su primali punih 12 godina.Druga grupa problema o kojoj sam malo pre govorio, tiče se desetak lica koja su primali ličnu ili porodičnu invalidninu, i koji su u međuvremenu zasnovali vanbračnu zajednicu. Mislim da je i to nepravedno i da tu treba da se nađe rešenje da im se omogući da podnesu zahtev i ponovo primaju

ukinuto im je pravo na ličnu porodičnu invalidninu. Takođe mislim da je to nezakonito, nepravedno i da se nađe rešenje kako i oni mogu podneti zahtev da ponovo primaju

ne ostvaruju prava koja im pripadaju. Na kraju, još jednom apelujem i na ministra Đorđevića i državnog sekretara Nerića, da zajednički probamo naći rešenje za ovih tridesetak lica iz ove tri grupe problema o kojima sam govorio. Zahvaljujem. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 sati zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.Na član 159. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Milićević.Da li neko želi reč?Na član 182. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi reč?Na

celini.Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o igrama na sreću podneli narodni poslanici.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto

Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. ovog zakona.Inače, ovaj član zakona govori o definiciji, definiše pojmove kod igara na sreću i recimo u ovom članu se kaže da dobitak, odnosno gubitak isključivo zavisi od slučaja ili sreće.Ja sam tražio da se ova stvar malo predefinište, da se malo približi realnosti, jer imamo slučajeva kod igara na sreću gde dobitak, odnosno gubitak ne zavisi isključivo od sreće, nego je potrebno određeno znanje ili predznanje, kako god hoćete.Konkretno kod igara na ako bi to slobodno tumačili definiciju ovog pojma, recimo kada igra derbi Partizan i Zvezda, verovatnoća je 33, 33% da će ishod fudbalske utakmice biti ili pobeda jednog ili drugog tima ili nerešeno. Međutim, kada utakmicu igra Crvena Zvezda i Radnik iz Surdulice ili neki manji klub, matematički gledano verovatnoća je opet takva. Međutim, realnost govori nešto drugo i realnost je da je sigurno ogromna verovatnoća da će tu utakmicu dobiti Crvena Zvezda ili Partizan ili bilo ko.Zato sam ja mojim amandmanom tražio da se u definiciju pojma dobitka, odnosno gubitka, pored naravno slučaja i sreće koja najviše i odlučuje o tome, ubace i određenog, eventualno kod određenih igara nekog znanja, predznanja, ili nekog nedefinisanog slučaja.Međutim, Vlada nije prihvatila ovaj amandman, a po meni je to toliko logično i ja sam ovim jednim primerom ovde i pokazao i dokazao da je to trebalo prihvatiti.

naziv člana 5. i član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Olena Papuga i Nada Lazić.Da li neko želi reč?Na naziv člana 5. i član 5 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ljupka Mihajlovska, Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.Da li neko želi reč?Koleginice Nikolić, izvolite. Zahvaljujem, gospodine Arsiću.Dame i gospodo narodni poslanici, član 5. Predloga zakona definiše cilj priređivanja igre na sreću i mi smo ovim amandmanom samo precizirali ovu zakonsku normu. Ono što je svakako bitno kada su u pitanju igre na sreću jeste da su na početku one uzbudljive, ali da mogu da prerastu u strast i zavisnost koja može prouzrokovati mnogobrojne probleme.Prema podacima iz 2017. godine, u Srbiji je bilo registrovano 33 hiljade kockara, a među mladima od 18 do 26 godina svaka četvrta osoba je imala problem sa kockanjem. Iako je zabranjeno maloletnim licima da dolaze u kladionicu, kladionice su pune dece, bez obzira na ovu zabranu i ona se uveliko klade. Deca, odnosno maloletnici se dovijaju na različite načine kako bi uplatili tiket, pa često svojim starijim drugovima, komšijama daju novac da to urade.Takođe urade.Takođe je alarmantan podatak da deca prvi put uplate tiket sa 10 godina, i to često uz prisustvo svojih roditelja. Nažalost, posledice svega ovoga mogu biti katastrofalne i društvo svakako mora maksimalno da radi na prevenciji kako bi se mladi sprečili od zavisnosti i kockanja, jer znamo da je najmlađi pacijent, odnosno zavisnik od kocke u jednom od centara za izlečenje kockarske zavisnosti da ima samo 14 godina. To je poražavajuće, kako za same roditelje, tako i za društvo. Zahvaljujem.

Ovaj predlog zakona ne daje odgovor na sva pitanja koja bi trebalo da budu rešena, a vezano za igre na sreću. Naravno, to verovatno u praksi nije ni moguće sve probleme predvideti i sve sporne situacije rešiti.Ono što nismo prepoznali da je dovoljno zaštite za odvraćanje mladih ljudi od ulaska u sistem kockanja, to ne postoji. Vi kažete da je ovaj zakon, pristupilo se primeni zbog toga što nije usklađen sa zakonodavstvom Evropske unije, a u nameri da se izvrši sprečavanje pranja novca koji bi kasnije bio upotrebljen u terorističke svrhe, s jedne strane, i s druge strane, da su i tehnološka sredstva i dostignuća sad nešto drugačija, da se može to pratiti i sam sistem nadzora, što bi za državu bilo i bitno.Prvo treba da vidimo ko ima najviše koristi, odnosno ko bi trebalo da ima najviše koristi od ovih igara na sreću. Obično se dešava, vi to znate, da što su mesta siromašnija, što je situacija u društvu teža, da igre na sreću sve više zauzimaju mesta i prostora u tim sredinama. Najviše koristi od ovog imaju sigurno priređivači igara na sreću, zatim ima država, i to treba tako da bude, država treba da ima ogroman prihod od tog od tog dobitka, a najmanje sigurno imaju oni koji učestvuju u tim igrama.Ovde treba imati na umu da određeni privredni subjekti vrše takođe organizovanje tih igara na sreću, jer žele na taj način da pospeše i da motivišu svoje kupce, svoje poslovne partnere i to bi trebalo da ima potpuno jedan drugi odnos, mada i tu bi trebalo da bude velika kontrola, jer i tu se dešava da ima upravo pranja tog novca koji oni koriste za sopstvene privatne svrhe, ne naravno za pospešivanje terorizma ili bilo čega drugog.Možda je trebalo ovde predvideti da te kockarnice budu, iako priređivači igara na sreću traže najatraktivnije lokacije i da su tu zakupnine izuzetno velike, naravno, sve se to posle prebacuje na one koji učestvuju u tim igrama na sreću, ali bi trebalo da ne budu baš, ja mislim da je trebalo, ministre, tu čak definisati i ovim predlogom zakona, ako nije, pokušajte kroz neke podzakonske akte da i nivo spratnosti bude od značaja, odnosno da bude na neki način ono što bi moglo da odvrati pre svega omladinu i mlade ljude koji bi mogli da uđu i postanu i profesionalni kockari, što verovatno nije cilj ni države, nije cilj bilo koga, jer zaista vrlo često su sada i tragične posledice u porodicama čiji makar i jedan učesnik te porodice je pasionirani kockar ili neko ko ne može da odoli tom poroku.Tako da treba ono što je zakon, znamo šta je predviđeno u zakonu, ali u nekim podzakonskim aktima trebalo bi da napravite takvu situaciju i takav ambijent da što manje kockara uopšte, a pogotovo dece i omladine. Hvala vam.

Hvala